se po amandmanu, ali ću se osvrnuti par godina unazad. Godine 2014. sam postala narodna poslanica.

i godina kada smo počeli sa sprovođenjem teških ekonomskih mera fiskalne konsolidacije. Tada smo bili u budžetskom deficitu.Posle

Dočekali smo i 2020. godinu, prvi njen kvartal takođe sa suficitom. Jedini koji su verovali u takve teške ekonomske mere bili su građani Republike Srbije. I ovaj način ću iskoristiti da im se zahvalim.U godini 2020. kada je svetom svetom zavladala pandemija, naša zemlja je odreagovala sa ekonomskim merama i na taj način, ne zato što smo mi… bili smo spremni da reagujemo tako, zato što smo bili ekonomski toliko ojačali, postigli privredni rast i ostvarili smo jedan od najboljih rezultata u 2020. godini,

Stabilan nam je dinar, stabilna nam je inflacija i naravno stopa nezaposlenosti.Pred nama je budžet za 2021. godinu. Pored dobro projektovanih javnih prihoda i javnih rashoda vodi se ujedno računa i o standardu građana, kao i o kapitalnim ulaganjima i investicijama.Uporedo ćemo povećati penzije, naravno minimalne zarade, kao i plate u javnom sektoru, ali ćemo voditi računa i o ulaganjima u infrastrukturu, autoputeve, železnicu, energetska postrojenja, kao i ulaganje u jačanje odbrane i bezbednosti države.Pored toga, ovim Predlogom budžeta Republike Srbije stvoriće se uslovi za brži oporavak naše privrede i ostvarivanje popriličnog dinamičnog privrednog rasta u periodu kada je čitav svet pogođen pandemijom Kovid 19. Ovu konstataciju u svojim izveštajima

kao što se može videti značajna sredstva u 2021. godini će se izdvajati za regionalni razvoj, smanjenje razlike disproporcije koje u našoj zemlji već ima decenijama unazad.Ne sme se izostaviti ni određeni deo koji se u budžetu 2021. izdvaja za institucije i ustanove na KiM. Kada se svemu ovome može dodati, uz ovako projektovani budžet za 2021. godinu, javni dug će biti pod apsolutnom kontrolom, onda to predstavlja posebno kvalitativnu dimenziju, makroekonomske stabilnosti i poslovnog ambijenta u našoj zemlji.Uvaženi zemlji.Uvaženi ministre, ispred nas su zadati ciljevi. Imamo ih šest, a jedan od njih je jačanje ekonomsko naše zemlje. Svesni smo da to ne možemo bez privatnog sektora, zato je Vlada Srbije i vi kao uvaženi ministar, u ovoj godini kada nas je zahvatila pandemija, veoma brzo i efikasno reagovali sa ekonomskim merama.

imaju mogućnost kredita, podizanja kredita sa veoma malom stopom, kreditnom stopom koja je oko 1%, ne oko, nego tačno 1%.Omogućili ste isplatu tri cela minimalca i 60% Sada ste pomogli i odlaganje, naravno neću zaboraviti i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i omogući ste na 24 da se isplati taj porez.Onda ste zajedno u dogovoru sa Narodnom bankom omogućili da se rate za kredit kako fizičkim tako i privatnim licima, u stvari pravnim licima odlaganje rata kredita.Sada ste dali plus ovim merama ekonomskim, po jedan minimalac hotelijerima, ugostiteljima, turističkim organizacijama i renta kar organizacijama.Ja očekujem a i naš predsednik Aleksandar Vučić je najavio da ćemo i u 2021. godini nekim ekonomskim merama pomoći privatnom sektoru. Jer, bez jakog privatnog sektora nećemo moći da ispunimo jedan od važnijih ciljeva a to je ekonomsko jačanje naše zemlje.Naš cilj je da u naredne dve godine ostvarimo zbirno najbolji rezultat u Evropi. Plan ispred nas je 2025 koji ćemo naravno ostvariti. Hvala.

na samom početku želim da kažem da ćemo u danu za glasanje zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu kojoj pripadam da podržimo amandman na član 1. koji je podnela Vlada Republike Srbije, iz istih razloga koje je predlagač naveo u svom obrazloženju.Ono što želim da istaknem i ono što vidimo, od kako je SNS došla na vlast, ona se ponaša odgovorno prema svakom dinaru građana Republike Srbije, koji zaslužuju da znaju gde i na koji način se njihov novac troši.To možemo da vidimo i u ovoj raspravi kroz Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, ali i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, što je od prošle godine postala i praksa.Nedavno praksa.Nedavno su se pojavili podaci, a o tome je najpre u ovom visokom domu govorio kolega Mirković, a danas i kolega Bakarec i koleginica Božić i apelovali da se ti navodi od nadležnih institucija ispitaju, da je konsultantskoj firmi u Grčkoj uplaćeno na čak 2,5 miliona evra, a zatim ukupno osam miliona evra novca građana Republike Srbije za tzv. pomoć prilikom izgradnje mosta na Adi.Moram da napomenem da se firma koja se pominje, čak ni ne bavi građevinom. Ja sada razmišljam, a to razmišljanje delim sa vama, dragi građani Republike Srbije, koliko je ovakvih sumnjivih troškova bilo za vreme vladavine tajkuna koji su bili na vlast pre SNS.Razmišljam,

sa praznom državnom kasom i sa katancima na firmama koje su zapošljavale na hiljade radnika.Da li su zbog ovakvih trošenja sredstava naši građani ostajali bez kore hleba? Da li je možda umesto za izgradnju vrtića i bolnica, novac odlazio u džepove Dragana Đilasa, koji je za samo nekoliko godina, koliko je bio na vlasti, u svoj džep strpao za nas obične građane nezamislivih 619.000.000 evra.Ja se pitam a verujem da se pitate i vi, dragi građani Republike Srbije, u ovom periodu, država je po prvi put u istoriji, najveći teret krize preuzela na sebe i time omogućila privredi da nastavi da živi.Da li se neko pita da li bi to bilo moguće da se kriza dogodila samo pre par godina i pre nego što je SNS došla na vlast? Odgovor je da svakako ne bi bilo moguće, da prethodnih godina nismo vodili odgovornu politiku na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da nismo prošli niz teških reformi i da se nismo prema finansijama ponašali domaćinski i na taj način četiri godine za redom ostvarili suficit u budžetu.Kada se osvrnemo i napravimo retrospektivu od marta meseca ove godine, vidimo da je država reagovala pravovremeno i da je reagovala odlučno, da negativne efekte krize svede na minimum.Država je realizovala niz mera pomoći, ali tu se nije stalo, pa će se tako sredinom decembra uplatiti još jedna minimalna zarada za sve one u ugostiteljskoj industriji, a tu se podrazumevaju ugostiteljski radnici, renta kar agencije, turistički vodiči i hotelijeri i pored toga, uplatiće se još jedna pomoć, jednokratna, penzionerima u iznosu od 5.000 dinara.Ukupna

BDP.Malo je zemalja u svetu koje su sprovele ovako jake i snažne mere. Pored toga, naš javni dug je ispod 60% BDP i u budžetu za ovu i u budžetu za narednu godinu. Da smo dobro reagovali, ne kažemo samo mi, kažu i ocene MMF i Evropska komisija.Srbija u ovom periodu beleži najveći rast, odnosno najmanji pad BDP, a planirano je da u 2021. godini stopa rasta BDP iznosi 6%.Od 6%.Od 1. januara, uslediće i povećanje penzija u iznosu od 5,9% kao i povećanje plata zdravstvenim radnicima u iznosima od 5%, kao i povećanje svim zaposlenima u javnom sektoru u iznosu od 3,5%, s tim da će dodatno povećanje od 1,5% dobiti od aprila meseca naredne godine. Upoređujući samo 2011. godinu sa 2020. godinom, plata medicinskih sestara porasla je 63%, odnosno za 22.300 dinara, dok se plata doktora povećala za 54,% i posle ovog poslednjeg povećanja iznosiće oko 103.000 dinara.Takođe, dodatno povećanje i za vojnike biće u iznosu od 10% od aprila naredne godine.

BDP.Nastaviće se sa izgradnjom puteva, iako smo već izgradili 350km puteva, nastaviće se i sa ulaganjem novca u nove industrijske parkove, ali i rekonstrukciju rekonstrukciju pruga kao što je pruga Niš-Dimitrovgrad, ali i brza pruga od Beograda do Novog Sada.Ono što je možda u ovom trenutku najvažnije, nastaviće se sa ulaganjem u zdravstvo. Mi smo dobili dve nove Kovid bolnice u Batajnici koja je već počela sa prijemom pacijenata i u Kruševcu i time se mogu pohvaliti samo još dve zemlje u svetu, a to su Kina i Rusija.Pored

dinara.Sledeće godine počeće se sa gradnjom beogradskog metroa. Znam da mnogi građani ne veruju u izgradnju metroa jer je to njima obećavano svake godine od 2009. do 2012. godine, kada je novac građana odlazio, pa možda za 35 nekretnina Gojka Đilasa u najužem centru Beograda koje se mere hektarima i za koje smo nedavno saznali.Sve

pa smo tako u prvih devet meseci imali 1,9 milijardi direktnih stranih investicija što znači da je više od 60% svega što je ušlo na zapadni Balkan došlo u Srbiju.U

pokazala da možemo da vodimo računa o stabilnosti, da brinemo o privredi i na taj način postali smo još atraktivniji za sve buduće strane ulagače.Nastavićemo na čelu sa Aleksandrom Vučićem da gradimo snažnu i ekonomski jaku zemlju za budućnost naše dece. Hvala.

Kada analiziramo ovaj Predlog budžeta možemo samo do dođemo do zaključka da su i predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije vodili računa o interesu građana Srbije, za razliku od nekog prethodnog perioda pre 2012. godine, što se tiče nivoa Srbije i što se tiče grada Beograda pre 2014. godine, o čemu odlično zna i gospodin Mali kao ministar finansija i ranije kao gradonačelnik Beograda i te kako se upoznao sa raznim malverzacijama i korupcionaškim aferama njegovih prethodnika. Tu prvenstveno mislim na nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.Mi danas imamo budžet gde se isključivo gleda interes građana Republike Srbije. Gleda se da se uloži u zdravstvo, u prosvetu, u infrastrukturu, u sve ono što je potrebno, uvećanje plata i penzije. Dakle i ovim budžetom i ovim povećanjem penzija i ovim dodatkom koji će dobiti naši dragi penzioneri, Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije potvrđuju da se vodi računa o našim najstarijim građanima, našim seniorima koji su gradili našu državu decenijama i koji su za vreme svog radnog veka radili pošteno, čestito da bi nama mlađim ljudima ostavili uređenu na njihovom putu tu uređenu zemlju su rasturali i hteli još više da rasture ljudi poput Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i njihovi politički saborci koji i dan danas pokušavaju putem njihovim medija na bilo koji način sa svim mogućim raspoloživim sredstvima i da prete predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i da vređaju Skupštinu Srbije, i da vređaju i napadaju moje divne kolege iz poslaničkog kluba narodne poslanike koji, naročito naši mlađi i iskusni, koji žele samo ono što je naš zadatak, da radimo u interesu i države Srbije i građana Srbije.Da

života.Naročito me raduje što će biti značajna sredstva uložena u rekonstrukciju i završetak renoviranja Kliničkog centra Srbije, kao i kliničkih centara iz drugih zdravstvenih ustanova u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i drugim gradovima.Takođe, za razliku od ranije, kada smo imali razne afere i lopovluka i raznog kraduckanja kada je u pitanju izgradnja puteva nastavlja se sa umrežavanjem Srbije što se tiče modernih, savremenih saobraćajnica, da se autoputevima spoje istog i zapad naše drage Srbije.Takođe, Srbija je ovim budžetom pokazala da vodi računa i o srpskom narodu i institucijama na KiM, kao i bratskoj Republici Srpskoj. Srbija i ove godine kao i prethodnih godina značajna sredstva izdvaja za ulaganje i što se tiče Republike Srpske, i što se tiče onih delova BiH gde živi većinski srpski narod, a koji se nalaze na području Federacije BiH.Naravno, BiH.Naravno, jedan od najvećih takvih infrastrukturnih projekata je i izgradnja modernog Aerodroma u Trebinju, što će samo još više da ojača i očvrsne veze Srbije i Republike Srpske.Želim da pohvalim i sva ova ulaganja koja će budžetom biti uložena i u oblasti kulture, a i u oblasti sporta. Pokazalo se, a o čemu je ministar Siniša Mali govorio prekjuče, da će bukvalno u za sve olimpijske sportove biti uložena sredstva ne samo u sportske programe nego i što se tiče izgradnje i modernizacije postojećih i novih sportskih objekata i to ne samo u Beogradu i Novom Sadu, nego širom Srbije, što se nadam da će građani znati da cene.Na cene.Na kraju, vodilo se računa i o prosveti. Video sam da će određena finansijska sredstva da se ulože i u renoviranje, rekonstrukciju i izgradnju predškolskih i školskih ustanova širom naše zemlje, što potvrđuje da Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i te kako vode računa da brinu o našim mlađima.I ovim budžetom smo potvrdili, i ovim sjajnim izlaganjima mojih kolega iz poslaničke grupe i premijerke Ane Brnabić i Siniše Malog i svih predstavnika Vlade koji su govorili ovde u ova tri dana, o našem budžetu, potvrđuje se da Srbija uvek ima dva puta. Srbija je na sreći za vreme ovih izbora izabrala taj prvi put, a to je put budućnosti, put za našu decu, put poštovanja državnih i nacionalnih interesa i put da se stane i mafiji i korupciji.Naravno, imali smo i drugi put, to je put Dragana Đilasa, na sreću, građani Srbije su prepoznali koji je pravi put, to je put Aleksandra Vučića i nadam se da će u narednom periodu građani znati da cene ono što radi Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić, a to je da budžet treba da se puni, budžet treba da bude razvojni i da se vodi računa o ekonomiji naše države, a ne da budžet Republike, gradova i opština kao kao što je radio Dragan Đilas i njegovi saradnici, da budžet služi za pražnjenje, na štetu građana i države radi punjenja u svoje sopstvene džepove.Prema tome, ministre, svaka čast na ovom budžetu, imajući u vidu da je pandemija, izazvana korona virusom pogodila ne samo Srbiju, nego Evropu i ceo svet. Vi ste zahvaljujući i podršci predsednika Srbije, i Vlade Republike Srbije pokazali kako jedna mala Srbija u odnosu na ostatak sveta može da vodi odličnu odličnu finansijsku politiku i da bude u vrhu Evrope, što se tiče finansijske stabilizacije sada kada nam je teško. Samo tako nastavite i naravno da ću u danu za glasanje glasati za ovaj budžet. Živela Srbija!

ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, imali smo priliku da u više navrata kroz izjave najodgovornijih ljudi koji vode našu državu dobijemo potvrdu o značajno uvećanim sredstvima koja se iz godine u godinu izdvajaju u oblasti socijalne politike i zdravstva, kao i o politici koju država kontinuirano vodi već osam godina u ovom oblastima. tek sada u ovim okolnostima postali svesni koliko je to zapravo važno.Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. U ovom trenutku želim da govorim o sredstvima iz budžeta, koja su opredeljena za podršku osobama sa invaliditetom, za podizanje kvaliteta njihovog svakodnevnog života, za ostvarivanje njihovih prava, sagledavanje mogućnosti, kao i veću uključenost u sve sfere društvenog života.Populaciju osoba sa invaliditetom su uočene sa različitim problemima, i kada neko kaže da je ono što se izdvaja malo ili nedovoljno, mora se imati u vidu da su ova ulaganja iz godine u godinu ipak znatno uvećana.Svako ko je želeo da se podrobnije bavi ovom temom i da u nominalnim iznosima prati ova davanja zna o čemu ja tačno govorim i ja vas sada sada ciframa ne bih zamarala.Ovim budžetom tako je planirano povećanje edukativnih i promotivnih aktivnosti u vezi sa unapređenjem unapređenjem položaja i prava osoba sa invaliditetom. Kontinuirano se uvećava i broj učešća jedinica lokalne samouprave na konkursu za nagradu o pristupačnosti, što će takođe doprineti boljoj integraciji osoba sa invaliditetom, a u budžetu ima mesta i za subvencije za prevoz osoba sa invaliditetom.Ja dolazim iz sredine, iz lokalne samouprave koja, prateći intencije i odnos države prema osobama sa invaliditetom, i sama čini mnogo u ovoj oblasti i mogu sa ponosom reći da je saradnja nadležnih državnih organa sa lokalnom samoupravom, konkretno sa gradom Loznica, izuzetna. Grad Loznica bi u to smislu mogao da bude primer dobre prakse.Kako

kako bi se stvorili svakoliki uslovi za zadovoljenje njihovih potreba. Složićete se sa mnom, nisu to nikakve posebne potrebe, kako se to nekada ranije govorilo, to su potrebe koje ima svaki član našeg društva. Na kraju, na nama je da stvorimo društvo jednakih šansi za sve.Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospođo Sakić.Sve čestitke na vašem prvom obraćanju Narodnoj skupštini.Reč ima narodni poslanik Đorđe

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre, pre svega želim da pohvalim vaš odnos prema ovom Visokom domu. Već šesti ili sedmi put ste ovde pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, možda i više od samog predsednika Skupštine.Što se tiče toga, bitno je da unesemo jedan duh transparentnosti u ceo proces donošenja i budžeta i završnog računa za prethodnu godinu.Što se tiče prethodnog dana, kada smo razgovarali o završnom računu za 2019. godinu, svakako je bitno istaći da da smo mi 2019. godine imali godinu infrastrukture, imali smo godinu kada smo i te kako mnogo radili na svim onim projektima koji su bili godinama na čekanju .Podsetiću vas, to je godina kada smo završili konačno Koridor 10, dakle istočni i južni krak Koridora 10, završili smo kompletno Koridor 11, dakle autoput „Miloš Veliki“, Beograd – Čačak. Danas sa Zlatibora do ovog Viskog doma trebalo mi je svega dva sata i 15 minuta, a pre četiri ili pet godina sigurno bi mi trebalo četiri, četiri i po sata. To su rezultati koje ljudi cene, to je ono što se meri, to su rezultati iza kojih treba stati.Svakako, govorimo takođe da mi 18 godina nismo imali priliku da vidimo završni račun ovde u Narodnoj skupštini i to je doprinos prethodne Vlade koja je ustanovila jednu novu praksu, dakle da svake godine vidimo šta je to Vlada radila, šta su to ministarstva radila i na koji način je trošen novac građana Srbije.Prema tome, pored toga što smo završili dva važna koridora, započeli smo gradnju Moravskog koridora. Dakle, 800 miliona evra izdvojili smo za tu deonicu koja će spojiti zapadnu, južnu, istočnu Srbiju. Dakle, spojićemo sve ono što je neophodno bilo mnogo godina ranije uraditi. Taj koridor će, pored toga što će koštati 800 miliona evra, doprineti razvoju celog dela centralne Srbije.Imamo, takođe, ulaganja velika u koridor, u autoput Ruma – Šabac. Te godine smo započeli upravo taj auto put. Šabac – Loznica brza saobraćajnica, sve je to započeto te 2019. godine. Zato je posebno veliko zadovoljstvo što smo juče imali priliku da razgovaramo o tom budžetu. Na kraju krajeva, te godine smo imali suficit u budžetu od 33 milijarde dinara i kad se neki pitaju kako smo to spremno dočekali krizu 2020. godine, pa zato što smo imali dobar suficit u budžetu 2019. godine i imali smo, dakle, četiri godine unazad suficit.Dakle, to su rezultati iza kojih smo mogli da stanemo i zato smo imali novac da 2020. godine finansiramo sve ono što je potrebno kada je nastupila korona kriza. Zato smo uspeli, da podsetim javnost, da izdvojimo 700 milijardi dinara i da sve te projekte koji su bili neophodni te godine, 2020, započnemo i da damo novac najpogođenijim sektorima - privredi, našim građanima.Uspeli smo da kao odgovor na kovid krizu damo zaista jedan ozbiljan paket mera podrške i privredi i zdravstvenom sistemu. Na kraju krajeva, to je izvelo našu državu iz krize. Uspeli smo da danas govorimo o dobrim rezultatima, od svega minus 1% BDP-a, što je u najboljem rangu sa svim državama Evrope. Naša privreda nije osetila značajniji udarac krize, kada je reč o koroni.Naravno, imamo i novi paket mera podrške. Sedamdeset ljudi zaposlenih u Srbiji dobiće minimalac, koji su pogođeni u određenim sektorima. Pre svega, govorim o hotelijerstvu i za turizam.Voleo način pronađemo modalitet kako pomoći privredu koja je zaista ovim merama zaključavanja, pre svega govorim o ugostiteljima… Ja dolazim iz tog sektora, pa zato i moram da kažem. Mislim da Vlada mora sesti sa predstavnicima ugostiteljskih udruženja i naći način kako da još više pomogne da se prevaziđe ova kriza. Oni su najpogođeniji prethodnim merama, odnosno ovim zaključavanjima od 17 časova. Mislim da tu možemo da nađemo načine.Vi ste rekli da porezi koji dolaze na naplatu od januara ne mogu da se otpišu, ali možda da nađemo neki način kako da eventualno kako da eventualno to još odložimo zato što zaista u januaru nam nastupa još jedan dodatni udara. Dakle, čini mi se da će mnogi poslodavci da se odlučuju za otpuštanje radnika ako budu bili prinuđeni, s obzirom da im dolaze na naplatu svi oni skupi porezi i doprinosi koji su prethodnih godinu dana odloženi.Prema tome, mislim da bi tu morali da sednete i da razgovarate sa predstavnicima Udruženja ugostitelja kako bi se našli modaliteti da se prevaziđe taj veliki, eventualni, broj broj otpuštenih radnika. To nam nije u interesu. Dakle, nezaposlenost moramo održavati na sadašnjem nivou i mislim da tu ima zaista dosta prostora da se o tome razgovara.Kada je reč o budžetu za 2021. godinu, mi smo ovde govorili, usvojeno je jedno rešenje koje će da doprinese i dalje kapitalnim projektima koji će biti ovde usvojeni i koje ćemo mi realizovati u toku naredne godine. Dakle, dva prioriteta koja ste juče rekli, imaćemo, bavićemo se našim građanima i dalje ćemo voditi socijalno odgovornu politiku. Podizaćemo plate u javnom sektoru, podizaćemo plate i zdravstvenim radnicima i našim vojnicima i policiji.Vidim da se neki posebno potresaju zašto se našoj vojsci podižu plate. Pa, upravo se podižu plate zato što je vojska stub jedne države. Dakle, vojska mora da ima velike plate i zato je svakako dobra mera time što se tu ide u povećanje, da bi naši vojnici imali adekvatne zarade.Govorimo, takođe, da sledeće godine usvajamo jedan veliki investicioni ciklus. Dakle, 330 milijardi dinara usvojićemo ovde večeras i krenuti dalje u realizaciju svega onoga što je neophodno za naše građane. Dakle, 330 milijardi dinara, odnosno 5,5% budžeta. Veliki iznos budžeta izdvajamo za kapitalne projekte, za kapitalna ulaganja. Dakle, to se nastavlja naredne godine.Iako se nalazimo u krizi izazvanoj korona virusom, mi ćemo nastaviti da podižemo BDP i imaćemo projekcije, kao što kaže i sam MMF i mi ovde da će taj rast biti 6%. Mi želimo da bude i veći, jer čini mi se da će naredna godina pokazati koliko smo uspeli da ove godine suzbijemo taj talas krize prvi koji je nastupio i zato za narednu godinu možemo da kažemo da će projekcija biti 6% rast BDP-a.Što se tiče, ministre, kritika nekih od strane kvazi opozicija… Ne možemo ih nazvati opozicijom, ne sede u parlamentu. Dakle, drže konferencije za štampu ispred samog parlamenta. Juče je onaj Aleksić rekao… Dakle, pomešao čovek dolare, evre i dinare i rekao sledeću stvar. Godine 2012. ostavili smo dug od 15 milijardi dinara, a danas je spoljni dug 31 milijardu dolara. Dakle, izveo je taj stručnjak formulu da smo dužni čak 16 milijardi evra.U celoj ovoj matematici, iako je pomešao evre, dolare i dinare, opet je promašio za nekih 17,5 milijardi evra. Zamislite tu matematiku nekog ko pledira da vodi ovu državu, ko nastupa sa neke pozicije kritike, promaši u toj svojoj računici koja je bila neobavezna? Dakle, ispred Narodne skupštine je govorio čovek o nečemu što je valjda spremao… Valjda se spremao za nešto i onda je došao i rekao – 17,5 milijardi evra. Dakle, promaši čovek u svojoj računici.Prema tome, danas nam govore o zaduženju. To sam video da je najveća kritika, negde govore Srbija se zadužuje. Pazite vi taj jedan licemerni odnos Dragana Đilasa i njegovih satelita koji govore da se Srbija danas zadužuje, a ne pominje da smo danas mi prinuđeni da vraćamo sve one skupe kredite koje su oni uzimali po zelenaškim kamatama, po zelenaškim kamatama, 7,25 je bila obveznica koju su 2011. godine uzeli. Mi danas refinansiramo tu obveznicu sa svega 1% kamate. Dakle, na taj način domaćinski upravljamo javnim dugom, nema nikakvog nikakvog govora o daljem zaduživanju zemlje.Podsetiću vas, ostavili su nam 78% BDP javni dug. Mi smo ga sveli ispod 50%, pa čak i sa ovim novim zaduženjima taj javni dug neće preći 60%, što je u nivou najrazvijenijih evropskih država, što je u nivou Mastrihta, na kraju krajeva.Dakle, apsolutno politikanstvo imamo na delu danas u Srbiji. Niko ne govori o planovima, o programima, o onome šta bi oni voleli da urade danas u

Srbiju.Dakle, mi smo došli na vlast tako što smo kritikovali, argumentovano, rekli šta nam se ne sviđa, rekli šta želimo da menjamo, rekli šta je problem u Srbiji i, na kraju krajeva, građani su to glasali. Mi smo, na kraju krajeva, na taj način uspeli da Srbiju izvedemo iz krize.Oni danas ne mogu to da rade. Možete li da zamislite Dragana Đilasa ili Vuka Jeremića da izađu pred građane i da kažu - ovo ne valja, ovaj budžet nije dobar, mi se zalažemo za još bolnica, za još kilometara auto-puteva, za još škola, za još vrtića. Građanin bi rekao – pa, prijatelju, imali ste 12 godina i ništa niste uradili, ostavili ste nam javni dug 78% BDP, napunili ste privatne džepove, čujemo da imate desetine nekretnina u srcu Beograda, a možete možete danas da izađete pred građane i da bez i malo srama, a pričate javnom dugu, pričate vi kako biste nešto bolje uradili.Dakle, oni znaju da na način na koji se u normalnim državama dolazi na vlast ovde nemaju šanse, da ne mogu da animiraju nikoga da danas glasa za nešto što je apsolutno već viđeno. Dakle, 12 godina su imali priliku. Ne mogu oni danas da govore šta bi radili bolje od nas kada su pokazali da nisu ništa radili, da su uspevali samo da napune privatne džepove i da ni na koji način ne utiču da privreda Srbije napreduje i da se razvija.Prema tome, danas oni nemaju nikakav legitimitet da pričaju o ovim pitanjima, ali opet kada već nemate način da govorite o budžetu, o smislenim kritikama o stvarima koje bi trebalo da se urade u Srbiji, onda se bavite nečijom porodicom. Danas smo čuli pominju opet Vukana, pominju Danila, pominju Milicu, vrše psihički pritisak na predsednika Aleksandra Vučića, misleći da će tako da ga pokolebaju. Grdno se varaju, mislim da je to svima jasno, misle da će možda, eventualno, neki novi Čaba Der, kao što je ovde kolega Jovanov pominjao, da izvrši taj zadatak, da konačno odstrani tu prepreku, dakle, predsednika Aleksandra Vučića koji im toliko smeta i da na taj način dođu na vlast.Dakle, o tome nema potrebe dalje diskutovati, oni su svoje ispričali. Mi ovde usvajamo razvojni budžet. Godina 2021. će biti godina ubrzanog razvoja, ubrzanih reformi, imamo jedan budžet koji je prognoziran na 6% BDP. Ministre, želim vam da taj rast privrede bude još veći zato što smo pokazali prethodne godine da možemo da se nosimo sa posledicama krize, da kada je najteže pokažemo da mi možemo najbolje.Još jednom, glasaćemo za ovaj budžet i zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na slušanju.

Zahvaljujem, potpredsednice.Reklamiram član 106. Nadovezaću se na vas u objašnjenju šta on znači, a kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Rasprava je u pojedinostima, o amandmanima, kvalitetna je, nema nikakve dileme. Međutim, ne mislim da je postojala zla namera prozvati predsednika Skupštine na način na koji je to urađeno. Ne mislim da ima maliciozne težnje, ali zarad javnosti koja je ovo čula, hoću da kažem da predsednik Skupštine Srbije, čak i kada ne sedi tu, nego ga zamenjujete vi ili neko od vaših kolega potpredsednika, zasigurno ima obaveze koje se tiču rada parlamenta Republike Srbije. U tom smislu, i od mene pohvale za ministra Malog, jeste vreme koje je proveo u Skupštini dugo i kvalitetno, ali nemojmo da pokušavamo da od toga pravimo paralelu, čak i pod uslovom da bismo eventualno želeli par sekundi medijskog prostora.Dakle, zahvaljujem se i molim da još jednom govorimo o činjenicama, a ne o nekim ličnim stavovima. Hvala. Zahvaljujem.Preuzela sam predsedavanje negde na pola govora i nisam čula te navode koje ste vi izneli. Možemo da tražimo steno beleške, ako smatrate da je to bitno.Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem.Zaista bih molila

poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, raspravljali smo prethodnih dana o Predlogu budžeta za 2021. godinu i pratećim aktima i apsolutno mogu da kažem da je on kreiran u skladu sa svim pravilima po kojima svaki budžet treba da se radi, a to je da je objektivan, da je realan i da je apsolutno ostvariv. Zašto to mogu da kažem? Ako se osvrnemo i na diskusiju koju smo imali kada je u pitanju završni račun za 2019. godinu, odnosno realizaciju budžeta za tu godinu i za prethodnih nekoliko godina, videćemo zapravo da su ljudi koji su kreirali taj budžet to zaista odradili po svim tim principima i da ono što je obećano programom i planom tih budžeta je i realizovano u prethodnom periodu.Iz tog razloga sam apsolutno siguran da kada je u pitanju iduća godina da će svakako ovaj budžet biti razvojni, ali je i socijalno odgovoran, da će država Srbija imati realni rast BDP od 6% koji je prognoziran, i to je sve zahvaljujući uspešnim merama koje su sprovedene i na vreme u 2020. godini, kada je u pitanju borba protiv pandemije, a o čemu je govorila i guvernerka Jorgovanka Tabaković na sednici Odbora za finansije. Utvrdili smo da smo jedna od retkih zemalja koja je na pravi način, u pravo vreme reagovala, jer da se nije tada reagovalo, kao što se u mnogim drugim zemljama radilo, ministar je rekao da bi najverovatnije taj pad bio od najmanje 6%, a možda i veći. Svakako taj pad povlači i druge posledice koje se ogledaju u oporavku privrede koje bi mnogostruko duže trajale, nego što je to sada u pitanju.Iz tog razloga sam siguran da već naredne godine mi izlazimo iz ovih problema i apsolutno država nastavlja onaj trend rasta privrede koji je u prethodnom periodu imala.Ono što je bitno istaći kada je ovaj budžet u pitanju, a to je da nikada veća opredeljena sredstva nismo imali za kapitalna izlaganja koja su motor razvoja naše ekonomije, ali i motor razvoja svih drugih oblasti života naših građana – kulture, prosvete, sporta, zdravlja. Ono što je jako bitno da se kaže, a to je i Fiskalni savet pohvalio, jeste da je država ove godine ogroman iznos sredstava uložila i planira se u narednom periodu, kada je u pitanju zdravstveni sektor. Zahvaljujući ovim pravovremenim odlukama, mi smo dobili u roku od četiri meseca jednu bolnicu, za desetak dana druga bolnica u Kruševcu, a to je mesto odakle ja i moja koleginica iz klupe dolazimo. To će svakako biti doprinos daljem razvoju našeg zdravstvenog sistema, jer kada se završi ova pandemija i borba protiv korona virusa, ti objekti, ta infrastruktura, ta oprema ostaje, postaje sastavni deo zdravstvenog sistema i upotrebiće se u druge svrhe da bi se zdravlje građana očuvalo, koje je jako bitna komponenta kada pričamo o razvoju ekonomije.Preko 2,8 milijarde evra je zaista impozantna cifra koja će se uložiti u razvoj naše zemlje, a kao osoba iz Kruševca posebno mi je drago da se u budžetu izdvaja Moravski koridor koji će biti najsavremeniji autoput, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. U potpunosti je digitalan i omogućiće za čitav taj kraj, duž sliva Zapadne Morave, koji ima oko pola miliona građana, da se razvija, jer taj autoput nije samo asfalt koji ćemo staviti i omogućiti da od tačke A do tačke B prolazimo. On sa sobom ima prateće komponente.U pitanju su i ekonomske zone, odnosno industrijske zone koje će se formirati, a kada govorimo o mom kraju, u pitanju su zapravo zone između Kruševca i Ćićevca, između Kruševca i Trstenika, koje su takođe jako bitna stvar kada je u pitanju razvoj ekonomije, kada je u pitanju razvoj preduzetništva, posebno kod mladih ljudi, a to je jedan od akcenata koje je država stavila u narednom periodu.Takođe da imamo i komponentu kada je u pitanju Ministarstvo pravde da se kreće sa pripremom projekta izmeštanja zgrade suda u Kruševcu iz centra jedan u centar tri, gde će zapravo u toj palati pravde biti obuhvaćeni svi sudovi u Kruševcu, i viši i opštinski i prekršajni.Zapravo, hoću da kažem da, kada pogledamo Kruševac kakav je bio pre 2012. godine i sada, Kruševac je do 2012. godine imao samo jedan centar, iako je po planu razvoja grada on trebao da ima centar jedan i centar dva, to je Trg kosturnica. Tek sa dolaskom Aleksandra Vučića i Bratislava Gašića kao gradonačelnika, Kruševac je uhvatio zamah i počeo da se razvija, tako da danas mi ne govorimo samo o razvoju centra dva, koje je već zaista mesto i za odmor ljudi, koji je i te kako razvijeno, već i o centru tri, tj. naselju Stari aerodrom, koji se uveliko gradi, gde je izgrađeno šest novih saobraćajnica, gde su investitori već kupili plačeve i počeli da izgrađuju svoje poslovno-stambene objekte, a jedno od značajnih delova biće svakako i nova Palata pravde, tako da će dobar deo deo života grada da se premesti i u centar tri. Ovo je jedan primer uspešne saradnje države i lokalne samouprave na ovom projektu, zajednička da je budžetom planirano i povećanje penzija od 5,9% po švajcarskom modelu, da imamo porast zarada i u zdravstvenom sektoru i u javnom sektoru. U zdravstvenom sektoru prvo 5%, a u javnom sektoru u početku, u januaru, 3,5%, zatim u aprilu 1,5%, što je važna komponenta, jer pored borbe za očuvanje zdravlja naših građana, jedna od stavki koje ovaj budžet nama govori jeste da će se država dalje boriti za očuvanje pre svega domaće tražnje, odnosno domaće potrošnje, koja je takođe jedna od bitnih komponenti razvoja ekonomije i razvoja same naše privrede.Bitno privrede.Bitno je napomenuti da imamo povećanje minimalne cene zarada sa 172,5 dinara na 183,9 dinara. Takođe, bitna mera koju država sprovodi i koja govori o kontinuitetu politike, to je poboljšanje poslovnih uslova za privlačenje investitora, tako da je država povećala minimalni iznos zarade, odnosno neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 dinara, što je stimulans privrednicima, odnosno smanjuje njihove troškove. Prosto, daje im povoda da taj novac ulože u investicije, u razvoj, itd.Ono što je isto bitno da kažem je da budžet govori i o razvoju ekonomije bazirane na znanju. To je nešto što izdvaja zemlje koje se razvijaju danas u odnosu na druge zemlje, a to je da se država bori da svoje stručnjake, svoje mlade ljude ovde zadrži. Zbog toga su u prethodnom periodu izgrađeni naučno-tehnološki parkovi, izgrađeni su start-ap centri i to je nešto što će država i ovim budžetom u narednom periodu da finansira.Sve ovo što je prognozirano je posledica zapravo kredibiliteta koje i ove institucije, koje nosioci ovih funkcija, kao što je i ministar tu, kao što i predsednik Republike imaju, a to je zapravo poverenje građana. Zbog čega? Zato što su ono što je obećano i ostvarili u prethodnom periodu.Samo da se vratimo, čisto jedna statistička i komparativna analiza, ako gledamo i procenat nezaposlenosti, a to je a to je inače statistika koja je svima javno dostupna, videćemo da je do 2012. godine procenat nezaposlenosti u Srbiji bio 23,9%. Mi smo u ovom periodu ne samo smanjili tu nezaposlenost konačno na jednocifren broj, već je on, kao što je ministar rekao, u trećem kvartalu ove godine, kada smo se i dalje borili sa pandemijom, iznosio 7%, što je zaista odličan uspeh.Pogledajmo samo kako imamo trend rasta zarada, tako da i cilj koji je stavljen pred nama, da prosečna zarada u Republici bude 500 evra je ostvaren u ovoj godini.Imamo prosečnog iznosa penzija. Kada je u pitanju javni dug, država se uspešno sa time borila i da nije bilo ove pandemije, nastavio bi se trend smanjenja javnog duga, koji je svakako, i sa svim ovim merama koje su sada preduzete, ispod onih 60% koje je Mastrihtskim sporazumom i Mastrihtskim kriterijumima a što neke zemlje EU ni sada ne ispunjavaju, već su zapravo njihovi dugovi otišli znatno više od jednog bruto-domaćeg proizvoda njihove države.Pričali

dok smo u periodu kada je bila prethodna ekonomska kriza, što bi poslanik Arsić rekao – koja je bila mala beba u odnosu na ovu, imali, nažalost, značajan pad. Tadašnji nosioci vlasti su govorili da je ta kriza šansa za Srbiju, a zapravo je bila šansa da se Srbija uništi.Ono što je isto bitna komponenta kada su u pitanju privlačenje investicija i što investitori vole, a to je stabilnost makroekonomske države, a o tome govore zapravo dva pokazatelja. Jedan jeste devizni kurs, koji je danas dugi niz godina stabilan i govori zapravo iznos inflacije koji je u 2019. godini iznosio 1,7%. Samo ću čisto zbog građana podsetiti da je 2008. godine ona bila 11,7% a 2012. godine je Tako da je i ovo jako bitna komponenta i rezultat rada i predsednika Vučića i njegovog tima u prethodnom periodu, zbog čega oni i imaju taj kredibilitet i zbog čega možemo slobodno da kažemo da je ovaj celokupan budžet apsolutno realan i ostvariv. Dokaz tome su zapravo izbori koji su održani 21. juna, gde je preko dva miliona birača dalo podršku i predsedniku i nama koji smo bili na njegovoj listi, tako da je to jasan dokaz o tome ko se koliko bori za državu.Želim da kažem da kada mi ovde diskutujemo, kada iznosimo činjenice i ono što je ostvareno u prethodnom periodu i kada, naravno, kao narodni poslanici koji smo glas naroda iznosimo, teme koje interesuju građane, u pitanju su i malverzacije i afere ljudi iz prethodnog režima, dobijamo ne direktne odgovore od njih, ali indirektne, preko njihovih ljudi, u njihovim medijima, kao što je, na primer, ovo ovde, ja ne bih rekao karikatura već žvrljotina, evo, kao što je i ova. Videli ste onu poslednju, kada je u pitanju Narodna skupština, gde se vređa i dostojanstvo Narodne skupštine i dostojanstvo narodnih poslanika, a naravno, i kada se neko od nas usudi da nešto kaže ili spomene ovde protiv njih, bivamo prozivani i na društvenim mrežama, gde, gle čuda, što su prethodne kolege rekle, dobija se „srednji prst“ i to su zapravo njihovi argumenti, to je njihova politička borba.Kada pogledate te njihove tzv. argumente, jasno je zapravo o čemu se radi. Radi se o tome da ovde samo ispoljavaju mržnju, da govore o svom mentalnom sklopu i da zapravo nemaju želju da uđu u političku borbu na jedan fer i korektan način koji podrazumeva diskusiju i razmenu mišljenja i argumenata.Ono

mi nemamo prava da iznosimo naša mišljenja, da samo oni imaju pravo i to na ovakav vulgaran način da to čine, prosto da kažem da ćemo mi nastaviti da radimo naš posao u skladu sa svim zakonima i da ćemo biti taj glas naroda i da ćemo apsolutno sve ono što i naše građane interesuje ovde iznositi, poštujući naravno Poslovnik o radu.Samo radu.Samo bih iskoristio priliku na kraju da, pošto eto, oni se bave uvredama i pošto nas gađaju uvredama, da citiram moju uvaženu koleginicu Draganu Barišić koja često zna da kaže: "Kada oni uvredom na Vučića i nas, mi ćemo njima uzvratiti pobedom". To smo 21. juna uradili, to ćemo raditi svaki naredni put. Hvala. Hvala narodnom poslaniku Tomiću.Kao što ste vi najavili, koleginica iz Kruševca, reč ima dr Dragana Barišić. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, zaista danas je pred nama jedna jako bitna tema, tema u pojedinostima koja je vezana za budžet Republike Srbije i jednostavno svi smo mi svesni koliko je toga urađeno u prethodnom periodu.Znate i sami da smo 2012. godine nasledili državu koja je bila pred bankrotom i mene uopšte ne čudi nervoza ovih koji bi na silu da uđu u ovaj dom, dom Narodne skupštine, pa eto, kao što rekoše kolege i koleginica Božić i Tomić i svi ostali, ne libe se da na najmonstruozniji način napadaju ne samo predsednika države, gospodina Vučića, ne naše ministre, već i sve nas koji sedimo u ovom visokom domu.Ja, prosto, slušajući danas koleginicu Sandru Božić, morala sam da se javim i da podsetim naše građane kada je u pitanju "potrčko" gospodina Jeremića, Miroslav Aleksić, bivši kolega iz poslaničkih klupa, ali i sugrađanin iz susedne opštine, opštine Trstenik, pošto ja dolazim iz Kruševca.Naime, to je čovek koji je prevarant u svakom smislu i on je pre dva dana našao da kritikuje budžet budžet Republike Srbije, našao je da kritikuje ministra Malog, a taj čovek za vreme vladavine, a do 2016. godine je bio predsednik opštine Trstenik, ojadio je Trstenik da jednostavno, evo već četiri godine kolege se bore da povrate tu opštinu i da je vrate sa ruba propasti.Morala bih građane da podsetim, pričala sam više puta u ovom domu, ali ipak treba podsetiti i šta je sve u stanju taj čovek da uradi. Taj čovek sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno za sprečavanje korupcije sada i u vreme kada je bio predsednik opštine primao je platu, brinuo je samo o svom ličnom budžetu, ne o budžetu građana Republike Srbije i građana opštine Trstenik, pa je imao nadoknadu kao predsednik opštine 107.216 dinara - u to vreme do 2016. godine.Inače, tada je opština Trstenik bila jedna maltene devastirana opština i tek po nalogu Državne revizorske institucije je smanjio mizerno tu platu. U to vreme bio je član Nadzornog odbora, Fabrike maziva Kruševac, mesečno je primao 40.258 dinara, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park – Kopaonik“ mesečno 17.355 dinara, na sve ovo.Pre dolaska na mesto predsednika opštine Trstenik za njega je izmišljeno mesto i to direktorsko mesto u Direkciji za planiranje i izgradnju Trstenik - 72.000, a pre toga izmišljeno mesto u javnom preduzeću „Počekovina“, odakle jeste. Podsetila bih i to naše građane da je taj čovek, koleginica Sandra je to već govorila, ne samo obezbedio sebe, već je ubacio u svu tu priču i tasta Ljubišu Kneževića i taštu, koje je postavio na mesto predsednika jednog Nadzornog i drugog Upravnog odbora „Prve Petoletke“. Znate i sami dokle je došla ta fabrika.Do nije bilo

i „Prvu Petoletku“ kao ministar odbrane i da oživi sve to zaista ne znam šta bi bilo sa Trsteničanima i uopšte sa građanima Trstenika.Koliko Trstenika.Koliko je njegovo poverenje, to su mu pokazali građani Trstenika, gde je na izborima u Medveđi dobio dva glasa. Znači, ne 2% već, dva glasa. Znači, nisu ga glasali ni bukvalno oni iz biračkog odbora, već neki slučajni prolaznici.Koliko je on bio ozbiljan i njegove kolege iz kluba, govori i to da su za budžet 2016. godine predlagali amandmane gde su želeli da Deda Mraz uđe kroz dimnjak u Skupštinu. Toliko su oni bili ozbiljni, a zamislite samo kakvi bi bili kada bi ne daj Bože došli na vlast.O tome šta je radio sa tastom, Sandra je već spomenula. Znači, osnovali su Fond za unapređenje ljudskih resursa i u sred zime je on kao predsednik opštine Trstenik izdvajao sredstva u milionima da se preko tog fonda obezbede navodno nadoknade za ljude koji će preko privremeno povremenih poslova čistiti zelenilo u Trsteniku u sred zime. Zaista čudno.Još kada je gospodin Aleksić u pitanju, ja moram da podsetim i to da je u sred pandemije, znači kada su se građani Srbije borili i kada se još uvek borimo, kada je država reagovala na adekvatan način, kada se predsednik Republike založio da nabavi sve ono što je potrebno, zajedno sa Vladom Republike Srbije, preko svojih poslušnika iz Trstenika počela je priča da će se navodno u prostorije „Prve Petoletke“ naseliti migranti po nalogu direktora BIA.Ljudi koji su preplašeni direktora BIA.Ljudi koji su preplašeni zbog opake korone koja je oko nas i jednostavno svi uz pojačane mere, odgovornosti i opreznosti, moramo da se borimo sa tom pošasti i naravno uz dobar odgovor države uspevamo da se izborimo bolje nego mnoge zemlje u Evropi,

je o njemu reč imala bih o tome da pričam mnogo. Da ne dužim previše. Znate i sami da je od Ministarstva poljoprivrede uzeo traktor po subvencijama, a to ministarstvo je više puta iz ove sale pljuvao.Ono što moram da dodam, pošto zna sada da dođe ispred zgrade Skupštine i da drži konferencije za novinare, da kritikuje ovaj budžet, a znamo kako je radio on dok je njegova stranka bila na vlasti, sada mu je verovatno krivo što više ne sedi u ovim klupama i ne može da se upisuje, da ne dolazi na sednice, a da se redovno upisuje, držeći konferencije u holu. Sve je to dokumentovano. Mogu kolege i da pokažu. Znači, u prethodnom mandatu je redovno dolazio, držao konferencije u holu, gledao da iznese svakakve neistine bilo za ministarstva određena, bilo za određene ličnosti koje su mu trn u oku, a da u ovu salu ne uđe i da ne radi u interesu građana koji su mu eto dali koliku toliku podršku tada kada kada je bio ovde.Još nešto što se tiče ove pošasti koja nas je zadesila, 28. aprila ove godine je izjavio da rezultati u borbi protiv korona virusa u Srbiji su najslabiji na Balkanu. Ja bih njega obavestila da to nije istina i da je možda rezultat i Ministarstva zdravlja i Republike Srbije i sve ono bilo loše kada je vladala stranka kojoj je tada pripadao, jer je on menjao stranku kako je stigao i na kraju je prodao Jeremiću da bi bio njegov potpredsednik. bih ga da u Srbiji sada zdravstveni sistem na 16 mestu, a kada je njegova stranka bila na vlasti, G17 plus, i njegov ministar Srbija nije bila ni u konkurenciji.Još nešto, sada imamo uslove da lečimo u našoj zemlji i naše građane i da otvaramo i kovid bolnice i sve ostalo, a dok je njegov ministar bio na tom mestu Ministarstva zdravlja iz stranke kojoj je pripadao i Aleksić išao je za rutinsku operaciju u inostranstvo. Toliko o tome.Mislim da je građanima zaista jasno, a i samom Aleksiću i svima onima koji dolaze iz toga saveza za propast Srbije da ih građani ne žele i zbog toga se i ponašaju ovako i ne znaju jednostavno šta više da rade.U danu za glasanje, gospodine ministre, mi ćemo svakako podržati ovaj budžet i mislim da je sa pravom ovaj amandman prihvaćen, ostala dva, a da je ovaj amandman na član 8. odbijen sa pravom. Tako da vam želim da nastavite još brže, još jače, još bolje za našu Srbiju, a ovi gubitnici svakako su otišli tamo gde im je mesto, na političko smetlište. Hvala. Zahvaljujem gospođo Barišić.Pre nego što nastavimo sa izlaganjima, imam jedno pitanje za Nacionalni servis RTS, koja organizuje prenos sednice danas – da li postoji bilo kakva odluka kojom su narodni poslanici iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu cenzurisani na Javnom servisu? Ukoliko postoji, voleo bih da dobijemo preciznu informaciju kada je ta odluka doneti i od strane koga.To pitam iz očiglednog razloga što danas upadljivo svaki put, apsolutno svaki put kada bilo ko od narodnih poslanika iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu podigne bilo kakav papir, želeći da nešto pokaže, istog sekunda menja se kadar, tako da ne bude prikazan sadržaj, dakle, prelazi se na široki plan. To se možda najbolje videlo tokom izlaganja narodnog poslanika Aleksandra Markovića sa kojim su se bukvalno trkali ljudi koji rade tehnički prenos. Onog momenta kada Aleksandar Marković podigne neki papir snima se cela sala. Onog momenta kada Aleksandar Marković spusti papir vraća se krupni kadar, vidite narodnog poslanika Markovića koji podiže sledeći i istog sekunda nestaje iz kadra i on i sadržaj koji je želeo da podeli sa javnošću zato što smatra da nešto važno ima da saopšti građanima Srbije. Delovalo je bukvalno komično da se to dešava bukvalno desetak puta, a onda se nastavilo i sa narodnim poslanikom Tomićem i narodnom poslanicom Barišić.Zato moram da postavim ovo pitanje koje je dobar pokazatelj ko je uz sve laži kojima smo izloženi svakog dana na temu da postoje navodno povlašćeni od strane pripadnika parlamentarne većine ili vlasti na bilo koji način od strane medija, suočeni sa praksom da su izgleda upravo ti ljudi koje lažno optužujete cenzurisani i to ni manje ni više nego od strane nacionalnog servisa, pa bismo voleli da dobijemo precizne informacije, ovo jeste pokazatelj koliko ima i sloboda i prava da se samostalno uređuje, danas, a koja su bila potpuno nezamisliva u nekim godinama iza nas i to je dobro i to je lepo, ali čisto da znamo da li mi treba da se trudimo da građanima Srbije prikažemo stvari na način na koji smatramo da je najbolji ili treba da se prosto u svom radu drugačije organizujemo?Dakle, hvala na odgovoru, verujem da ćemo ga dobiti.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala uvaženi gospodine Orliću.Ja bih se nadovezao na ono što ste vi rekli. U Srbiji izgleda od jutros imamo i Đilasa tužioca, i Đilasa sudiju, i Đilasa glavnog urednika javnog servisa. Đilas je izgleda gospodar svega u Srbiji što zamisli, samo ono što mu fali još to je budžet. Fali budžet, puna kasa koju su napunili naprednjaci uz podršku građana Srbije predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem.Teškim reformama, ozbiljnim reformama, marljivo radeći, trudeći se i boreći se za interese ove države dok je tajkun, sudija, lopov, kriminalac, tzv. urednik, sudija, tužilac, šta sve ne, Dragan Đilas, samo sedeo sa strane, pljuvao po nama, tražio za šta da se uhvati, da istrgne neku reč iz konteksta, rečenicu koji izgovore poslanici u Skupštini, ne bi li na tome pravio neku svoju priču i jahao po grbači svih nas.E, pa dosta je toga. Dosta nam je toga ne samo nama poslanicima sa liste Aleksandra Vučića – Za našu decu, nego toga svega dosta je građanima Srbije. Svakog dana, svako nas odavde komunicira sa građanima i pitaju nas ljudi dokle? Dokle će jedan lopov, kao što je Dragan Đilas da cenzuriše sve u Srbiji? Dokle će on da se pita za sve u ovom društvu? Dokle će on da preti, a da ga niko ne kazni za to? Dokle će njegov ološ po društvenim mrežama da radi šta god hoće i da na tome nema odgovora? Pa, gde su te nezavisne institucije? Gde su svi ti nezavisni stručnjaci koji primaju astronomske plate po 300, 400 hiljada mesečno? Gde su razna udruženja?

Da li imaju pravo deca Aleksandra Vučića na svoje detinjstvo? Da li Danilo ima pravo da ode u kafić i da gleda utakmicu? Da li Milica ima pravo da se školuje, da živi pristojno, normalno? Šta su kriva ta deca? Šta su kriva naša deca, sva deca u Srbiji? Šta su kriva, zašta, zbog čega? Zbog toga što više Dragan Đilas nema, malo mu je onaj budžet Grada Beograda koji je upropastio, pa ga doveo na milijardu i 200 miliona minusa, sećamo se pa je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali imao pretežak zadatak u koji gotovo da niko nije verovao da će moći da se ostvari, pa je taj dug Grada Beograda prepolovljen na 600 miliona, jel tako ministre?Sećamo

da ne govorimo o tome kako je u „Vodovodu“ pored toga što ima pravnu službu su angažovane advokatske kancelarije da bi se otimale pare iz budžeta „Vodovoda“. Da ne pričamo o Bojani Lekić, kako i zašto je bila angažovana za PR usluge u „Vodovodu“. Šta, „Vodovod“ nema PR službu, nema ko da napiše saopštenje?Da

Ne, nego će profesor univerziteta Marka Atlagića da nazivaju svakakvim imenima. Profesor Atlagić je ovde za njih doktor za istinu zato što svaka reč koju izgovori je istinita u ovoj Skupštini. Istina najviše boli prevarante i lopove. Toliko puta sam danas ponovio reč lopov, jer su rekli da je zabranjeno. Od jutros je neki sud i neki sudija u liku Dragana Đilasa doneo odluku da ne smete da kažete da je lopov, da ne smete da kažete da to što su za provizije angažovali raznorazne firme iza kojih ko zna ko stoji, a znamo, stoji lopov Dragan Đilas, zašto da ne kažem? Pa gde je milijardu i dvesta miliona ljudi, u Gradu Beogradu?Đilas je oličenje, slika i prilika korupcije. Sve čega se dotakao vodeći Grad Beograd je slika i prilika korupcije. Imamo tu most na Adi, 500 miliona evra. Mogao je pet puta duži i veći most da se napravi za te pare. Tu imamo i repliku Terazija, od krpa. Ne znam čemu je služila ta replika građanima Srbije? Čemu? Da se podsetimo kako su Terazije izgledale tridesetih godina prošlog veka? Hvala mu, nije morao to u krpama. Terazije nisu od krpa napravljene.„Heterlend“, ni to nismo zaboravili. Pričaju o ljudskim pravima neki njihovi ovde koje su poslali, tako su brinuli o deci koja su imala određene zdravstvene probleme. Preko „Heterlenda“ tako što otmu milione iz budžeta, strpaju u svoje prljave džepove i onda letuju po Maldivima, osnivaju raznorazne dodatne nevladine organizacije, malo je da kradu samo putem tendera, javnih nabavki, treba malo i na projektima da se uzima, jel tako ministre? Koliko je desetina miliona evra po svakom ministarstvu odlazilo iz projekata, na raznorazne tekstove? Sećam se da su Ministarstvu poljoprivrede jednom od bivših poslanika plaćali njegove tekstove po dnevnim novinama. Čemu je to služilo? Čovek je pisao nekakve istorijate o oporavku poljoprivrede. Ne vidim da je to doprinosilo tada razvoju srpske poljoprivrede, ali ona dramatično napreduje od 2012. godine, od kada se toliko toga promenilo u ovom društvu.Sve se promenilo, sve. Dolaskom Aleksandra Vučića na mesto prvo potpredsednika Vlade, zatim premijera, pa predsednika države, u Srbiji se sve menja i sve kreće na bolje.Imali ste vojsku koja je samo postojala na papiru, avione nismo ni imali, imali smo avijaciju takođe samo na papiru. Nijedan avion koji može da poleti. Ali su zato njihovi avioni puni para leteli iz Srbije svaki dan. Ništa im nije bio problem, avioni, helikopteri, to se letelo na sve strane. Puni džakovi para se iznosili, super.Imali smo Bulevar Kralja Aleksandra, oni pričaju nekome o tome kako seče drveće. Na stotine hiljade stabala je posađeno u gradu Beogradu prethodnih godina. oni su za par dana posekli ceo bulevar, raskopali sve. Svaku ulicu koju su radili su više puta morali da asfaltiraju, jer su zaboravili da još nešto trebaju da urade.Svuda

oni prepisuju svašta i predsedniku republike i njegovoj porodici i bratu Andreju, govore o nekim njivama, oranicama, samo nikako da kažu gde se sve to nalazi, a za njihove stanove i vile svaku adresu znamo. Zna se gde je svaki stan i to nijedan manje od 100 kvadrata, na najatraktivnijim lokacijama. Pa da sednemo da računamo prosečnu platu, ako rade dvoje zaposlenih u porodici, koliko treba decenija da bi jednu vilu koju Dragan Đilas ima, mogli da zarade,

da poreklo imovine saznamo. Imamo zakon, primeniće se, da čujemo odakle? Pa ako si tako uspešan mađioničar, ajde u cirkus da te pošaljemo, pokaži deci kako se pravi od goluba milion evra.Dosta evra.Dosta više zamajavanja građana, po njihovim portalima. Dosta više da prete kako će nekog da vešaju, kako će neko da ljubi leševe, kako će neko da dobije metak u potiljak. Možda sada takođe ovo javni servis prekine, ovo izlaganje ne treba da se čuje kako su sve pretili predsedniku republike i njegovoj

ćerkice, volim kada deca imaju uređene parkove, imaju igrališta, imaju šetališta naši građani, to je sve divno. Ali, znate, kad napravite jedan pazl grad gde deca treba da provode određeno vreme sa svojim roditeljima, onda mora da bude sigurno, da bude bezbedno i ne mora baš da se odere budžet da bi se to napravilo,

dece?Koliko je parkova oduzeto toj deci da bi se napravila jedna kombinacija u vidu pazl grada koji nikada neće zaživeti i nije zaživeo i hvala Bogu što nije jer onda bi da je, ne daj Bože, radio u naše vreme, pa da je neko dete bilo bilo tu povređeno, rekli - evo kako naprednjaci brinu deci, povredilo se dete tamo gde nismo ni građansku dozvolu imali, ništa, ni jedan papir, ali je novac legao tamo gde treba da legne u džep Dragana Đilasa, i uvek u džep Dragana Đilasa, nebitno pod čijim imenom se to podvede tamo, znali su oni to. Ne legne to baš da se zove Dragan Đilas, nego je tu i Gojko i ko zna koji Gojko sve postoji, koliko postoji razne razne braće, kumova, prijatelja, rođaka, rođaka po krađi, po korupciji, po kriminalu koji su obogaljili ovu zemlju i unesrećivali našu decu decenijama unazad i sad je red da se kaže dosta. Dosta zavitlavanja sa svima nama. Ja ne mogu da se ne iznerviram kada o tome govorim, kada zamislim koliko je milijardi oteto od ove zemlje i onda kažu – pa, da li ima dovoljno mesta za decu u vrtiću? Pa, nemoj ti da mi pričaš o vrtićima. Morao je Grad Beograd da vraća milione kazni zbog toga što ste vi naplaćivali skuplje vrtiće nego što sme da se naplati.Danas

Znate, kada imate sa druge strane jednu kliku mafijaša i lopova, predvođeni Đilasom koji su navikli da se samo obnavljaju vile, da se zidaju vile, stanovi, skupoceni za njih i njihove prijatelje, i njima nije normalna situacija u kojoj se prave bolnice. Kako da se oni raduju i da slave kad Aleksandar Vučić otvara neku bolnicu, prisustvuje otvaranju, opremanju tih bolnica, ulaganju desetina i stotina miliona evra u to, kako tome da se raduju kad to znači da nema para za njihove vile i stanove. Zafaliće im, malo je onih trideset i nešto koliko imaju što smo do sada saznali. Ko zna koliko je tu jahti, skupih automobila, ko zna koliko opranog novca,

Vlada i budžet kakav je sada skrojen meni garantuje da će naša deca, sva deca u Srbiji imati stabilnu 2021. godinu, godinu u kojoj će Srbija nastaviti da se razvija pre svega infrastrukturno, kako bi još investicija dolazilo u Srbiju, kako bismo istinski bili šampioni u privlačenju investicija u sledećoj godini, a to garantuje onda siguran život za decu u Srbiji, bolje zdravstvene usluge za naše najstarije sugrađane i naravno za sve ostale, to garantuje veće plate, veće penzije, opet u sledećoj godini kao što sad ide povećanje. To su teme o kojima mi možemo da razgovaramo. Normalne teme. Da li treba porez da bude ovako ili onako, danima kada se govori o budžetu, o najvažnijoj temi u Skupštini Srbije oni zabranjuju da mi kažemo da je neko ukrao novac iz tog budžeta, da je neko krao građane, ne smemo da kažemo. E, smemo da kažemo, i neće niko da nam zabrani da za govornicom u Skupštini Srbije kažem po stoti put danas – Đilase ti si lopov. Nešto najgore u istoriji što se desilo građanima Srbije to je Dragan Đilas i to su njegovi kumovi, onaj ludi Đorđević, koji ne zna da siđe sa Tvitera i ništa drugo ne zna. Ljudi bi ga pljunuli kad bi ga videli na ulici. Njemu je dobar beg sa ulice da ode na Tviter tamo ne mogu da ga dohvate, i oni ne silaze sa društvenih mreža, jer su tu jedino bezbedni i to mogu sami sebi da pišu poruke podrške, tu mogu oni svojim ludacima da daju direktive šta će da pišu i kako da prete.Kažem prete.Kažem opet, imate punu podršku poslanika sa lista Aleksandar Vučić - Za našu decu, imate punu podršku pre svega građana Srbije za posao koji radite. Razgovarao sam sa jednim velikim privrednikom iz Beograda pre par dana, koji kaže zaista, ne bavim se politikom, ali sve ono što je Vlada uradila, Vlada Srbije u prethodnih pet ili šest godina je za privrednike dalo ogroman podsticaj u smislu plasmana svojih proizvoda, prodaje zarade, ljudi su zadovoljni, podižu plate svojim zaposlenima. Prvi put je u Srbiji, kada razgovaram sa ljudima, vidim atraktivnije i veća zarada u privatnom sektoru i to su prave stvari koje su urađene za dobrobit građana Srbije.Uveren sam da izglasavanjem ovog budžeta koji ćemo usvojiti, činimo dobro našoj zemlji i u narednoj godini i da imamo izvesnu godinu stabilnog, visokog rasta, novog napretka i da će građani Srbije to umeti da prepoznaju ponovo kada dođe vreme i da one koji se ne bave ni sa čim drugim osim planom kako srušiti Aleksandra Vučića, kazne ponovo na nekim narednim izborima. Hvala vam. Zahvaljujem narodnom poslaniku Filipoviću.Uz najšire moguće tumačenje demokratije bih vas zamolila da se malo vratimo na dnevni red, ja znam da ste svi vi, mislim većina, iskusni poslanici, da političke poruke definišemo tako da ne koristimo sleng sa ulice da bi ipak digli ugled ove institucije.Sledeća, reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.

Zahvaljujem.Naravno da prihvatamo predloženi amandman Vlade, a što se tiče Zakona o budžetu ja moram da naglasim da je ovo najznačajniji zakon koji Narodna skupština tokom godine raspravlja. To je zakon koji se odnosi na budžetska sredstva, to je zakon koji se odnosi na sve građane Republike Srbije i naravno da je ovo zakon koji zahteva vreme i koje zahteva da narodni poslanici iznesu svoje mišljenje i kažu sve ono što smatraju da je neophodno, a tiče se zakona i amandmana o budžetu.Ja moram najpre da kažem da Srbija, bez obzira na pandemiju Kovidom 19, koji je zahvatio čitav svet pa i našu zemlju tokom 2020. godine, iz ove godine izlazi kao kao ekonomski pobednik, kao jedna od zemljama u Evropi koja je najbolje prošla u ekonomskom smislu, ali i kao jedna od zemalja u Evropi gde ni jedan građanin koji je imao problem sa Kovidom 19, nije ostao mimo zdravstvenog sistema. Svakom građaninu Republike Srbije kojima je bila neophodna zdravstvena pomoć, hospitalizovan, odnosno primljen je na lečenje koje je potpuno besplatno u naše zdravstvene ustanove.Naravno, to da Srbija ekonomski najbolje stoji u Evropi ne kažemo samo mi, ne kažemo samo mi, to kaže MMF, to kaže Međunarodna organizacija rada koja je u jednom svom izveštaju zapošljavanje i Kovid 19, odnosno posledice Kovida 19 na zapošljavanje, rekla da je Republika Srbija imala najsveobuhvatniji i najizdašniji paket mera i prema građanima i prema privredi, što je naravno dovelo do očuvanja radnih mesta i naravno i naravno do smanjenja siromaštva i do opstanka i jačanja svih privrednih grana, odnosno do oporavka naše privrede i zamajca u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine.Naravno, moram da kažem da je, gospodine Mali, čini mi se, ovo vaš treći budžet ovde u Narodnoj skupštini, da što se tiče finansijskog dela greške su u finansijskom smislu ravne nuli.Moram da kažem ste u odnosu na one kritizere vi jedna intelektualna gromada u ekonomskom smislu te reči i da će poslanička grupa svakako podržati ovaj predlog zakona.To kažem iz razloga što je Srbija i na osnovu izveštaja završnog računa za 2019. godinu iz koga se jasno vidi da je Srbija četiri godine za redom da je nezaposlenost bez obzira na uticaj pandemije Kovid 19 na našu zemlju na istorijskom minimumu 7,3%, u vreme Dragana Đilasa nezaposlenost u Srbiji bila je 27%, da su rezerve zlata zlata u ukupnim deviznim rezervama predstavljaju 14%, odnosno da danas Republika Srbija ima devizne rezerve zlata u iznosu od 35,4 T, da je inflacija u granicama ciljanog proseka, odnosno da se kreće između 1,5% i 2%, da je dinar 2018. godine bio druga najjača valuta. Sve to Sve to zaslužuje dužnu pažnju, sve to zaslužuje da bude saopšteno građanima Republike Srbije, jer, naravno, uspeh

da ima i onih oličenih u liku Dragana Đilasa i njegove desne ruke Marinike Tepić, koji pošto nemaju politiku, ali imaju taj izraženi osećaj mrziteljstva prema svemu, a posebno prema uspehu koji pokazuje predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije na najmonstruozniji, najgrublji način napadaju porodicu, odnosno, pre svega, decu našeg predsednika Aleksandra Vučića.Često su mi padale na pamet reči patrijarha Pavla koji je rekao – budimo ljudi, nikada neljudi.Izgleda da za Dragana Đilasa i njegove drugare iz žutog tajkunskog preduzeća ta parola ne važi. Oni najverovatnije pripadaju ovoj drugoj grupi, a to je grupa neljudi.Što

Aleksandar Vučić je izvukao problem nataliteta i natalitetne politike u Srbiji 2018. godine. Prvi put se javno obratio građanima i javno rekao da je pitanje nataliteta, pitanje budućnosti i opstanka naše zemlje.Prvi put, Aleksandar Vučić je a Narodna skupština i usvojila te zakonske izmene, gde je omogućeno i majkama porodiljama koje su poljoprivrednice, da imaju pravo na porodiljsko bolovanje, da majke koje rade na privremenim i povremenim poslovima, takođe imaju pravo na porodiljsko bolovanje, da majke koje rade na osnovu ugovora o delu, takođe imaju pravo na porodiljsko bolovanje, ali i da se roditeljski dodatak svim majkama poveća i to na taj način što će za prvo dete biti jednokratno isplaćen iznos od 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara za 24 meseca, mesečno, za treće dete 12.000 u vremenskom periodu od 10 godina, a za četvrto dete 18.000 dinara u vremenskom periodu od 10 godina.Da li je to iko pre Aleksandra Vučića radio? Nikada niko. To je briga za decu, to je briga za natalitet.

To je najviše beba u zadnjih 20 godina. Naravno, takođe želim da istaknem da naša poslanička grupa, moto naše poslaničke grupe je borba za život, borba za više radnih mesta, borba za ekonomiju, a moto Dragana Đilasa izgleda da je smrt, jer on i njegova politika jesu u savezu sa smrtonosnim virusom, a to je virus Kovid 19.Takođe, želim da naglasim, a naravno, ova sredstva su i ove godine projektovana u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu i nalaze se na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali moram da naglasim da u Vladi ima još jedno ministarstvo, a to je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, da je pitanje demografije u stvari jedno multidisciplinarno pitanje i da pitanje dece se nalazi u mnogim drugim razdelima ne samo ne samo u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Kada su u pitanju najranjiviji, a to su ponovo deca, Dragan Đilas je u vreme vršenja vlasti u Beogradu, ostao dužan porodiljama 400 miliona dinara. Danas porodilje direktno na račun dobijaju tačno u dan i tačno u predviđenom iznosu svoje porodiljske dodatke.Takođe, Dragan Đilas je u vreme vršenja svoje vlasti otimao i od onih najugroženijih i najsiromašnijih, čije su prinadležnosti opredeljene na razdelu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, pa je takođe njih skratio za 120 miliona dinara, a to su ljudi koji su samo tražili novac za hleb.Dragan Đilas ni za to nije imao da im da, ali je zato imao dovoljno iz budžeta da puni svoje privatne džepove i da se obogati za 619 miliona evra.Još nešto moram da napomenem. Da li je iko pre Aleksandra Vučića pomenuo naše heroje, naše borce sa Košara i Pašika? Nikada niko.Dragan Đilas i ta žuta tajkunska družina i pljačkaška, stidela stidela se naših boraca koji su branili našu otadžbinu 1999. godine i neki od njih su dali i svoje živote.Aleksandar Vučić duboko se poklanja svima onima i poklonio se svim onim mladim vojnicima koji su izgubili svoje živote na Košarama i na Pašiku, ali takođe sa poštovanjem se odnosi i prema onim borcima koji su preživeli i koji su vodili tu najstrašniju bitku za odbranu naše otadžbine.Da li je iko pre Aleksandra Vučića, zločinačko bombardovanje NATO agresora, koje je bilo započeto 24. marta 1999. godine, trajalo je 78 dana i tokom kojeg je stradalo stradalo dosta dece, a među njima i mala Milica Rakić, beba na noši, među njima i trudnica pred porođajem u Nišu i drugi nevini građani, da li je iko tu akciju nazvao svojim pravim imenom? Niko.Dragan Đilas je tu akciju nazivao – Milosrdni anđeo, to verovatno da bi se dodvorio onima koji su ga možda podržavali na vlasti.Na kraju, naravno da budžet za 2021. godinu je i razvojni sa aspekta, pre svega izgradnje infrastrukturnih projekata i tu moram da navedem i projekte koji se odnose ponovo na zaštitu ovih najranjivijih grupa, jer je Dragan Đilas u vreme vršenja svoje vlasti činio sve da upravo te najranjivije grupe opljačka.Ovim budžetom predviđena su i ulaganja u infrastrukturu, ustanove socijalne zaštite, u centre za socijalni rad i naravno mnoge druge projekte koji se odnose na informatičku bazu, informatičku povezanost centara za socijalni rad sa drugim institucijama, kako bi centri bili u službi građana i kako bi centri umesto građana odrađivali administrativne procedure sve one koje mogu kroz povezani sistem. Zahvaljujem.

Zahvaljujem se.Neću da pričam o egzotičnim likovima o kojima slušam ovde. Oni su prošlost. Bogu hvala da tamo ostanu. Meni više nebitni. Trebali bi da budu bitni za tužilaštvo, nažalost nisu, što pokazuje samo gde je naše pravosuđe. Prosto je neverovatno da za takva zlodela koja su se inače ovde dešavala i takvu korupciju oni nisu na optuženičkim klupama, nego se danas i aktivno bave politikom. ali, šta da radite. To je nešto na šta moramo da se naviknemo.Opet to je i dokaz da su sve priče kako politika, odnosno vlast utiče na pravosuđe besmislene i da baš naprotiv, da u našem pravosuđu uglavnom sede oni koji su i bili izabrani u vreme ove dotične gospode o kojima mi ovde pričamo i koji ih i dalje održavaju tu i ne procesuiraju ih, ali šta da radimo.Pričaću o budućnosti. Iskreno smatram da je mnogo važno da govorimo o tome šta nas čeka, zato što pozitivna je kampanja nešto što je mnogo bolje i nešto što građani hoće da čuju.Mene duša boli, gospodine Mali, a vi me ispravite ako grešim, januar i februar mesec 2020. godine su bili meseci koji su nam najavljivali veliku ekspanziju naše privrede, da nije bilo kovida mi bi zaista imali potpunu eksploziju u smislu privredne razvijenosti zato što smo imali rast oko 6%. Malo koja zemlja je to beležila. Ako nas je negde Bog kaznio, kaznio nas je, zapravo čitavo čovečanstvo, ali nas je kaznio upravo zato što je došlo do kovida i zato što je ta privredna aktivnost obustavljena značajnim delom, jer nemoguće je raditi normalno u ovakvim uslovima.Pažljivo sam pročitao izjavu premijerke Brnabić vezano za dobijanje vakcina. To je tačno, nažalost ljudi, svet je surov. Bogati mogu da se leče, sirotinja kada dođe na red. Nažalost 96% vakcina su već bogate zemlje sve kupile. Pitanje je da li ćemo i kada doći na red da imamo masovnu vakcinaciju. Čitajući izjavu juče gospodina Lončara, danas i gospođe Brnabić, to teško biti pre druge polovine naredne godine. Znate, do tada ova privreda mora da radi. Činjenica je da bogate zemlje se utrkuju koja će prva da uzme vakcinu, upravo da bi svoju ekonomsku aktivnost aktivirala. Svako ko dobije neki mesec je u velikoj prednosti. To je suština svega. Mi moramo po svaku cenu da dođemo do tih vakcina, upravo da bi nekako našu privredu razvili.Mi makar na ovom nekom mikro planu, ali ovde na Balkanu, nama to i pripada gospodine Mali, a to je da budemo lideri u regionu. I to jesmo i to pokazuju svi ekonomski pokazatelji i nije sramota to reći. Kada neko kaže - pa ne znam Srbija bi da širi svoju dominaciju, da želimo da širimo našu ekonomsku dominaciju. Mislim da imamo pravo na tako nešto. I mislim da Srbija treba da širi svoju ekonomsku dominaciju i na Crnu Goru, i na Bosnu, i na Hrvatsku, Makedoniju i gde god može, zato što imamo šta da ponudimo, imamo šta da proizvedemo, imamo radnu snagu koja je veoma dobra i zašto ne bismo to činili.Zato,

Sve mere razumem potpuno. Podržavam i ovo što će biti ograničenja na granicama, da ne može da se tek tako uđe u Srbiju, da morate da idete u karantin. Mi moramo da sprečimo širenje zaraze. Nemojmo više da ograničavamo privrednike sa radnim vremenom. To je besmisleno. Uvedimo strožiju kontrolu poštovanja epidemioloških mera u privrednim subjektima, posebno u ugostiteljskim objektima, ali nemojmo sprečavati ugostitelje i malog privrednika da radi. To što ćete mu dati do pet sati da radi, mi ga sahranjujemo.Ovi veliki marketi i tržni centri, oni će možda i opstati, ali onaj mali privrednik koji ima prodavnicu neće moći da opstane, mora da otpušta ljude. Razumem država daje ekonomsku pomoć. To je veoma značajno. Davaće i minimalac, ali ne može to do beskraja. To nije dovoljno ukoliko nemate privrednu aktivnost. Zato molim da se razmisli o tim merama jer ovo ozbiljno udara na privredu. Nažalost u čitavom čovečanstvu je tako, nije Srbija nešto izuzeta od još jednom apelujem na ljude u Kriznom štabu. Apelujem na racionalnost. I taj Krizni štab, i lekari i svi primaju platu iz budžeta. Budžet se puni od privredne aktivnosti ove zemlje. Ako mi uskratimo privrednika, pa od čega ćemo da punimo budžet? Molim vas da se razmisli o toj meri, da se dopusti da se normalno radi, a da se pojača kontrola poštovanja epidemioloških mera.Inače, podržavam da za ovu tzv. Novu godinu Novu godinu nema organizovanih proslava, ne sme da se širi epidemija. Sve je to nešto što apsolutno podržavam, ali ne mogu ovo da prihvatim jer ćemo zaista sebe dovesti u ozbiljnu ekonomsku situaciju.Molim vas da tu reagujete, zato što ste vi ministar finansija i vi rukovodite budžetom ove zemlje. Moram da priznam, zaista ste to domaćinski radili. Zašto to sada kažem? Mi danas možemo da gradimo kovid bolnice.Ja vidim ovde izvesna gospođa koja jedno desetak stranaka promenila i koja, ko šta radi čuči kod nekih državnih privrednih subjekata. Ide i priča kako je kovid bolnica ovakva, onakva, nije dobra. Ljudi moji, u njihovo vreme, u vreme vlasti dotične gospođe koja je izdvajala novac iz pokrajinskog budžeta, recimo da plati banatske šore. Ne znam da li znate? To je ona igra što se u Banatu igra. Čak su imali i neko svetsko prvenstvo. Ona je izdvajala novac iz pokrajinskog sekretarijata za sport da plati za banatske šore.U njihove vreme jedan ljudski dom zdravlja nisu izgradili. Možete da zamislite da nas je u njihovo vreme zahvatila epidemija. Ljudi bi na ulici ležali, pretpostavljam.Ovde je neko uspešan, neko je uspeo da uštedi negde nekakav novac i da uloži i da za četiri meseca dobijemo izvanrednu kovid bolnicu. Zašto kažem izvanrednu? Ne dao Bog da smo ikada to morali da pravimo, da smo pravili bolnice za druge namene, zato što je potrebno da se bolnice prave, ali jedine dve sile koje su pravile kovid bolnice su Kina i Rusija. Rusija slabijeg kvaliteta nego Srbija. To mora da se pohvali, ljudi moji.I zato što ste domaćinski vodili računa o budžetu, mi smo danas u stanju da negde nešto uradimo, ali zato vas molim da se razgovara, da probamo da nađemo negde neku meru, da nastavimo da punimo budžet i da zemlja radi. Svi zavisimo od privrednika.Moram da kažem dokle je Srbija inače došla, posebno tu želim da vas pohvalim, jer je Srbija razvijala privatni sektor. U vreme vlasti, ovih koje mi ovde stalno pominjemo, koji nisu vredni pomene, ljudi su iz privatnog sektora bežali u državni sektor. To je katastrofa. Mi smo uništili privatnika u njihovo vreme. Mislim da je samo 30 i nešto posto bio udeo privatnika u punjenju budžeta. Potpuna naprotiv. Mi imamo problem što čak državni sektor ne može da zadrži više ljude zato što idu masovno u privatni sektor. Hajde da se ne lažemo, zašto je problem izabrati negde direktora javnog preduzeća? Zato što, da bi se javio uspešan menadžer, on zahteva i visoku platu, država, pitanje je da li može da nam da tako visoku platu koliko neki uspešan menadžer može u privatnoj firmi da zaradi. Ono što se javi na konkurs pitanje je koliko je baš kredibilno i koliko bi zaista vodili domaćinski računa o nekom preduzeću.Želim zaista tu da vas pohvalim, zato što je privatnik počeo ovde, ljudi, da radi. Mladi ljudi kada završe fakultet više ne razmišljaju da idu u državni sektor, nego razmišljaju da otvaraju svoje neke firmice, kompanije ili već imaju neku privatnu inicijativu. Počeli su da razmišljaju zdravorazumski. Svako normalan je uvek za privatnu inicijativu i to je nešto što ste vi uspeli da uradite. Promenili smo sistem razmišljanja u Srbiji.Znate kako je pre bilo? Ako si partijski podoban, aj ti fino u državno preduzeće, šta radiš, nije ni bitno. Da li uopšte ti tu imaš nekakvu produktivnost, ni to nije bitno, a privatnik to plaća, jel tako, finansira sve vreme.

govorim.Gospodine Mali, meni je drago što vi kada izlažete i obrazlažete koliko su besmisleni napadi na ovu državu, koliko to zaista sa ekonomskog aspekta objasnite ljudima na jedan prost i plastičan način i nešto što ljudi razumeju.Ja kao diplomirani pravnik uvek sam se rukovodio po pitanju ekonomije jednom racionalnom logikom – što jeftinije proizvedi, što skuplje prodaj. Nekako to ljudi najbolje shvataju.Kad kažu vam ovde- pa, jeste, naši radnici rade za, ne znam, male plate u stranim kompanijama, ja samo želim ljudima da pojasnim koliko je to glupo i koliko je to besmisleno. Činjenica je da ne može naš radnik ovde u „Simensu“ da ima istu platu kao radnik, što se tiče „Simensa“, u Nemačkoj. Nemoguće je da ima takvu platu. Zašto? Zato što naš radnik 20 i nešto godina nije video modernu tehnologiju. Znate, za 20 i nešto godina, koliko je to proteklo, ovde mi smo imali sankcije, kasnije onu lopovsku privatizaciju, itd, za 20 i nešto godina ljudi nisu radili, nisu videli modernu tehnologiju i onda kad vam kažu – jeste, ali u njihovo vreme su primali platu, a primali su platu za nerad, zato što su sve firme upropastili. Ostali su goli zidovi, utičnice nisu ostale u tim firmama, ali su davali platu i kupovali socijalni mir iz budžeta ljudima koji ništa nisu radili. Tako su zemlju uništavali. Oni su podizali kredite koje mi dan danas vraćamo da bi tako kupovali socijalni mir.Danas, naprotiv, taj radnik ide u fabriku. Ujutru ustaje, navija budilnik za 6,30 časova ujutru ili za 6,00 časova da bi stigao na posao, da bi tamo radio i da bi primio platu zaista za onaj rad za koji je angažovan. Da li mu je ta plata adekvatna? Za naše uslove jeste. Ali, nije samo tu u pitanju plata. Taj naš radnik koji danas dođe u tu modernu kompaniju, koja je došla sa zapada ili odakle god, on tu nauči se novim tehnologijama, on se tu obuči. Kasnije, kad napusti firmu, može svoju proizvodnju da pokrene. To je višestruka korist koju mi od toga dobijamo, pri tom svaka od tih firmi koja ovde dođe ima proizvod „made in Serbia“, plaća porez ovde u Srbiji. Višestruka korist od tih preduzeća.Kad neko kaže – pa, što mi subvencionišemo strane kompanije, a ne subvencionišemo naše? Ma, nije tačno. Mi subvencionišemo i naše kompanije koje negde imaju tržište. Ali, izvinite, meni je jako žao što Srbija nema „Mercedes“ ili nema „BMV“ i mnogo mi je žao što Srbija, recimo, nema „Boš“ ili „Mile“ ili tako nešto. Nažalost su to veoma jake nemačke kompanije, ali ja se nadam da ćemo negde, nekada dostići taj stepen razvoja da i mi imamo takvu kompaniju, makar upola, koja bi mogla negde na tržištu da se nađe.Naravno da ću subvencionisati da dođe takva firma ovde, jer mi stvara višestruku korist, jer porez plaća ovde, radnika mi obučava, donosi mi nove tehnologije, što je sve jedan benefit i dobit za ovu zemlju.Ja vas molim samo da sa tim nastavite. Od neverovatne je važnosti da nam dolaze strani investitori. Od neverovatne važnosti, jer, kao što vidite, naš budžet smo upravo zbog toga postigli.Za nas idu veoma teška vremena. Ja ću ovim završiti. Mogli smo juče da vidimo šta se dešava u američkom Kongresu na slušanju, gde su se ponovo povampirili aveti koje su nas devedesetih godina razarali ovde.Jasno je kao dan šta nam se sprema. Jasno je da baš sa novom administracijom nisam siguran da ćemo imati tako dobar odnos, govorim američkom administracijom, kao što je to bio odnos sa nekom prethodnom. Nadam se da hoćemo, sve je to stvar lobiranja i dobrih odnosa, međuljudskih i ali bih vas ipak molio da mi značajnija sredstva izdvajamo za našu bezbednost, pre svega ovu obaveštajnu i kontraobaveštajnu, a svakako za borbu protiv kriminala i vojnu i za modernizaciju naše vojske, jer ko zna. Pogledajte kako odjednom samo bukne iz tih nekih zamrznutih konflikata bukne sukob. Evo, imali smo nedavno Azerbejdžan i Jermenija. Mi imao jedan zamrznuti konflikt, još uvek. Nadam se da se to neće odmrznuti, nadam se da ćemo ubuduće razmišljati isključivo o razvoju naše ekonomije, da ćemo razmišljati o o novim fabrikama, o tome koliko smo zaradili, gde smo se zaposlili, da li možemo bolji posao da nađemo, a da nećemo razmišljati o sukobima. Ali, znate, nažalost čitav svet je u konfliktu, ova kriza svakog pogađa. Posle velikih kriza uvek nastaju sukobi i mi o tome moramo da razmišljamo, ljudi.

doći.Naravno, podržaću ovaj budžet, jer mislim da je odličan i ta prihodna strana koja je veća u odnosu na prošlu godinu je nešto što je vrlo pohvalno, ali zamoliću da mora da se razmisli o sledećoj situaciji. Opet sam jutros pročitao potpuno jedan neverovatan napad na decu predsednika Republike. To je ko zna već koji napad, ali ta vrsta klevetanja porodice, pa ubacivanje u političke sukobe nečije dece, to mora da se ovde jednom spreči.Ja ozbiljno predlažem, i negde da se o tome razmisli, da se promeni krivično zakonodavstvo u tom segmentu, da se krivično sankcioniše, da se zapravo inkriminiše ta vrsta krivičnog dela – kleveta prema porodici sa posebnim kvalifikovanim oblikom ako se to odnosi na decu. Znate, kada neko dobije tu vrstu možda i zatvorske kazne, možda mu više neće padati na pamet da takve stvari radi.Nečasno je, sramno je i skandalozno bilo čiju decu, koliko god da nekog ne voliš, ali sramno je bilo čiju decu i porodicu ubacivati u politički sukob. To rade neljudi. To častan čovek u bilo kom sukobu, pa čak da ne znam koliko nekog ne voliš, nikada se deca ne diraju, niti se dira porodica. je sramno i zaista za svaku osudu.Zamolio bih da se o tome razmisli, da se možda uvede to krivično delo, jer ne znam više kako drugačije da se borite sa nekim neljudima koji takve stvari čine.Hvala vam. Hvala vama.Sistem je i dalje pun.Planira se i pauza za ručak.Planirala sam da reč dam Ljiljana Malušić, koja će me razumeti da ćemo ipak napraviti izuzetak i dati reč, ja mislim da je prvo izlaganje, koleginici Mariji Todorović, s obzirom da je u blaženom stanju.Izvolite. Zahvaljujem.Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, drage kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani, meni je čast da govorim o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, s obzirom da je ovaj budžet, pre svega, razvojni uprkos krizi koja je zahvatila ceo svet usled pandemije korona virusa.Ono što je najvažnije jeste da je naša država na pravi način odgovorila na ovu krizu, pa s ponosom možemo govoriti o daljem razvoju i napretku naše zemlje.Moram da napomenem činjenicu da je ovaj budžet, budžet za 2021. godinu, najvažniju budžet za našu državu, s obzirom da je ovo bila teška godina za ceo svet.Ono što je za nas najvažnije jeste da je država po prvi put u istoriji preuzela teret krize na sebe, tako da je pravovremenim i efikasnim merama omogućila da naša privreda živi.Imali živi.Imali smo dva rebalansa budžeta ove godine kojima smo omogućili da država pruži pomoć tamo gde je bila najpotrebnija, pa ću tako izdvojiti samo samo neke od najvažnijih mera pomoći koje su pružene privatnom sektoru, kao što su isplata tri minimalne zarade, zatim odlaganje poreza i doprinosa, moratorijum na otplatu kredita, pomoć punoletnim građanima od 100 evra, pomoć zdravstvenim radnicima u iznosu od 10.000 dinara i sada najavljena pomoć 17. i 18. decembra penzionerima od 5.000 dinara, kao i pomoć hotelijerima i ugostiteljima i turističkim agencijama u iznosu od jedne minimalne zarade.Pored

pacijente već uveliko, a otvaranje kovid bolnice u Kruševcu se očekuje za nekoliko dana.Budžet za 2021. godinu je svakako logičan sled onoga što je urađeno u 2020. godini. Kako je država pravovremeno odgovorila na krizu, kao što sam već i rekla, kako smo uspeli da sačuvamo makroekonomsku stabilnosti, tako u 2021. godinu ulazimo spremni da nastavimo sa daljim planiranim razvojem Srbije.Kako sam već napomenula, budžet za 2021. godinu biće pre svega razvojni. Država ima prostora u budžetu da povećava plate i penzije, pa tako ćemo od 1. januara imati i povećanje penzija od 5,9%, povećanje minimalne cene rada od 6,6%, povećanje plate zdravstvenim radnicima u iznosu od 5%, povećanje plata ostalim radnicima u javnom sektoru od 3,5%, a od 1. aprila nas očekuje i dodatno povećanje od 1,5%. imamo i najavljena povećanja plata vojnicima od 1. aprila za 10%.Ono što je najvažnije jeste da građani Republike Srbije znaju da je u budžetu za 2021. godinu predviđeno da će rast BDP biti oko 6%, da će deficit pod kontrolom i da makroekonomsku stabilnost potpuno držimo pod kontrolom. Javni dug Srbije i u 2021. godini ostaje ispod 60% i biće prostora za daljim smanjenjem, što pokazuje da držimo makroekonomsku stabilnost pod kontrolom.Sve ovo jasno pokazuje jednu novu drugačiju sliku Srbije od one koju smo imali do 2012. godine. Tada su oni koji su trebali da se bave interesima građana budžet Republike Srbije koristili za sopstveno bogaćenje, pa tako danas ne mogu da izbroje svoje milione, kao ni stanove, da li imaju 29 ili 35 stanova, ali verujem da naši poštovani građani ne mogu da se ne zapitaju kako se stiče tolika imovina i zato između ponovne pljačke budžeta i Dragana Đilasa svakako stoji izborna volja građana Srbije, koji punu podršku daju onima koji rade u njihovom interesu i brinu o njima.Kada se za vreme krize država pokaže kao stabilna, to svakako pokazuje da postajemo privlačniji za investitore, pa tako u 2021. godini očekujemo 2,3 milijarde 2,3 milijarde evra stranih direktnih investicija, stopa nezaposlenosti ostaje 7,3%, istorijski najniža zabeležena.Ono što bih još napomenula jeste da predlog budžeta za 2021. godinu predviđa za kapitalne investicije 330 milijardi evra, što čini 5,5% budžeta Republike Srbije, a podsetiću samo da je 2010. godine bilo izdvojeno samo 3% budžeta. Upravo taj visoki nivo kapitalnih investicija treba da omogući da ostvarimo planiranu stopu rasta naredne godine od 6%, kao i planirane visoke stope rasta narednih godina.Ono što je za našu zemlju jako važno jeste da Srbija i u 2021. godini nastavlja sa realizacijom programa Srbija 2025. Kao neko ko dolazi iz opštine Brus, jedan od najvažnijih projekata za našu opštinu jeste svakako izgradnja gondole Brzeće – Mali Karaman, o kojoj smo juče mogli da čujemo. Naša Naša država je dala garanciju „Unikredit banci“ po osnovu ovog dugoročnog investicionog kredita.Kao što sam već napomenula, kao neko ko dolazi iz opštine Brus, opština na čijoj teritoriji se gradi ova gondola, veoma dobro znam koliko dugo se ova investicija očekuje u našoj opštini, godinama, pa mogu slobodno reći i decenijama naši meštani sanjaju o ovoj investiciji, jer nije postojala veza vertikalnim transportom od Brzeće do centra Kopaonika, što je svakako bio veliki nedostatak za našu opštinu.Ono što bih htela da kažem jeste da je izgradnja gondole najveća turistička investicija u našoj državi, a u poslednjih nekoliko godina i da je njena vrednost 27 miliona evra.Rekla bih da je ova investicija od velikog značaja za našu opštinu i izgradnjom ove investicije Brus dobija novu šansu za razvoj. Opština Brus je uložila velike napore da izgradi prilazi početnoj stanici u Brzeću, kao i parking kod početne stanice u Brzeću, a naglasiću i izvanrednu saradnju između opštine Brus i Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“ oko eksproprijacije zemljišta i ostalih pratećih stvari na izgradnji same gondole.Svakako će izgradnja gondole oživeti celu brusku stranu Kopaonika i ono što je najvažnije jeste da je ovo samo početna investicija i očekujemo da je samo jedna u nizu, da će pokrenuti mnoge druge investicije. Značaj izgradnje gondole za našu opštinu je nemerljiv, a naglasila bih samo neke najvažnije prednosti, kao što su povećan broj turista u samom mestu Brzeće, zatim veća cena građevinskog zemljišta, veći broj turista i prenoćišta, zatim seoska domaćinstva dobijaju šansu da plasiraju svoje domaće proizvode kojih je zaista puno u ovom mestu, kao i da ponude svoje privatne smeštaje. Opština Brus će biti predstavljena kao značajna turistička destinacija, a ono što je za našu opštinu najvažnije jeste da će mladi dobiti priliku da dobiju posao.Radovi na gondoli su, mogu reći, ušli u finalnu fazu i za nekoliko dana očekujemo da gondola bude puštena u rad i da primi svoje prve skijaše u ovoj zimskoj sezoni, naravno uz poštovanje mera zaštite koje su propisane.Ono što bih na kraju rekla jeste da ću u danu za glasanje svakako podržati ovaj predlog budžeta, kao i sve prateće predloge, i mislim da je jasno i da se još jednom pokazalo ovim predlogom budžeta za 2021. godinu da naš predsednik Aleksandar Vučić vodi veoma odgovornu politiku prema građanima naše države i zato i dobija većinsku podršku naših građana. Zahvaljujem. Hvala vama i čestitke na prvom vrlo sadržajnom izlaganju.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljamo u 15.10